i u gradu, mesnim zajednicama itd. To mirovno veće je imalo za zadatak da miri posvađane, brakove, komšije itd.Pošto vi delujete sugestivno, imate autoritet, ja mogu slobodno da kažem da ste dobar psihoterapeut, da vi i vaša služba počnete da obilazite Srbiju, pa recimo, u Nišavskom okrugu imate deset slučajeva koji imaju po dvoje-troje dece. Deca ne smeju da budu žrtve. Odete tamo i kažete "hajde da sednemo, da popijemo kafu itd", i da vidite šta je problem. U tome ćete uspeti, da ne kažem sada da ja to radim,

garantujem 80% više nikada neće biti pretnje i porodičnog nasilja.Molim vas da mi odgovorite na to pitanje i da obećate i majkama i očevima i deci da ćete krenuti od februara vi i vaša ekipa da radite to. Ne treba pare za vašu instituciju neke posebne, odnesite po jednu čokoladu deci. Najveći problem je alkohol i kocka, da znate, to je najveći problem u porodici, da zamolite čoveka, da ponesete slike nekog ko je svakog dana išao u kladionicu, šta je imao nekada, šta je imao danas i onaj ko svakog dana pije i postane agresivan i žrtva mu je porodica. Zahvaljujem.Želim samo da mi odgovorite na ovo.

Hvala vam na rečima podrške gospodine, narodni poslaniče, Markoviću. Da još samo kažem, da ne bude da mi do sada nismo bili prisutni po Srbiji, obišla sam je uzduž i popreko nekoliko puta i potpuno razumem sve to što ste rekli i kao žena upravo rođena u malom šumadijskom selu vrlo dobro razumem šta su zapravo realni problemi i što mi pomaže u radu.Zaista obilazimo Srbiju i nastavićemo još više, jer samo prošle godine, ja ne znam, ovo se meri stotinama, održali smo niz obuka, radionica za prepoznavanje i reagovanje na diskriminaciju, kao i primenu svih ovih propisa i sa predstavnicima lokalnih samouprava, policijskim službenicima, inspektorima rada, nacionalnim službama za zapošljavanje, radnicima u turizmu, pružaocima usluga socijalne i zdravstvene zaštite.Da ne bude da sada ne odgovaram direktno i uvek volim da tačno direktno dam odgovor, kada je samo nasilje u pitanju mi nemamo to ovlašćenje osim da radimo na tom, na prepoznavanju tih obrazaca koji dovode, gde je zapravo kada se radi o rodno zasnovanom nasilju, gde su uzroci upravo neravnopravnost polova, budite uvereni da ću nastaviti da vrlo predano na tom pitanju radim, koristeći sve ono što je u meri zakonskih ovlašćenja i sa partnerima, naročito i sa decom u školama, ali i sa institucijama poput centara za socijalni rad kojima je potrebna ovakva vrsta podrške.Naravno da ostajemo najviše prisutni van Beograda, jer i tamo žive svi naši građani i građanke naše države. Hvala.

svima.Uvaženi građani Republike Srbije, uvaženi predsedavajući, uvaženo predsedništvo i uvaženi narodni poslanici, moram da kažem na početku svoje lično osećanje.Danas se ja osećam dvostruko zadovoljnim i to nije ništa pežorativno, zaista se tako osećam, i to iz dva razloga. Jedno je, prvi put kao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti imam priliku, da kažem da branim to nije pravi izraz, ali da zastupam Izveštaj koji je urađen o radu institucije za 2019. godinu i imam priliku da se obratim ovom svečanom domu koji je, između ostalih, izabrao mene kao poverenika.Drugo, veliko mi je zadovoljstvo da konstatujem da je drugu godinu za redom došao na dnevni red plenuma sednice izveštaj svih nezavisnih državnih organa. Nekoliko godina to nije bio slučaj i to je bilo za osudu. Kako je to bilo za osudu, ovo je sada za pohvalu.Prema tome, ja se vama zahvaljujem što ste uspeli u ovako zgusnutom zgusnutom dnevnom redu koji ste imali od kako ste izabrani za narodne poslanike da uvrstite u toku ove kalendarske godine u svoj dnevni red razmatranje izveštaja nadzornih organa, pa samim tim Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. To pokazuje ozbiljnost ovog doma da se posveti poštovanju svih ljudskih prava koje nadzorni organi, odnosno nezavisni državni organi rade i koja prava štite.Ovo što je rekao gospodin Marković, ja ću iskoristiti priliku sad da se osvrnem na to kao na pozitivno. Ako je šer makar malo danas povećan, to bi trebalo da pokaže interesovanje građana za temu dnevnog reda, odnosno interesovanje građana za rad nezavisnih državnih organa. I to je dobro.Mi, ja mogu da obećam kao Poverenik, kada god nas budete pozvali, drage volje ću učestvovati u nekim sednicama ili, ne mora biti na sednicama, ali bilo kako, jer smo otvoreni za svaku vrstu komunikacije, naš rad je transparentan, tako da znate da imate pruženu ruku saradnje od strane jednog nezavisnog državnog organa.Ja bih sad prešao, ali vrlo kratko, na rezime Izveštaja. Naravno da neću obrazlagati ceo Izveštaj, jer on je dosta obiman, puno se radilo u 2019. godini, uz jednu napomenu. Ja sam izabran za Poverenika 26. jula 2019. godine. Stojim iza Izveštaja kao da sam bio Poverenik od 1. januara, zbog toga što je Izveštaj zaista sveobuhvatan, sadržajan, puno se radilo i smatram da je pozitivan po instituciju Poverenika.Želim ovom prilikom da zahvalim gospođi Stanojli Mandić koja je kao zamenik Poverenika obavljala tu funkciju do mog izbora.Što se tiče samog Izveštaja i rezimea Izveštaja, vama je sigurno poznato da je osnovna uloga Poverenika kao nezavisnog državnog organa u skladu sa zakonima o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da štiti odnosno omogući ostvarivanje i promoviše prava propisana u ova dva zakona.Prethodna, 2019. godina, kao što sam rekao, obeležena je izborom Poverenika i obeležena je promenom prakse Narodne skupštine na koju sam se osvrnuo na početku, što je jako, jako pozitivno. Ja vas pozivam ovom prilikom, da ne bih kasnije zaboravio, da sa tom praksom nastavite. Ja mislim da je ovo saziv Skupštine koji je u najkraćem roku po konstituisanju zakazao plenarnu sednicu za razmatranje izveštaja nadzornih državnih organa, što je izuzetno za pohvalu.Prvi za pohvalu.Prvi put sam ovde, ali vidim dosta mladih ljudi, mladih poslanika, što me uverava da tu ima energije da se uradi veliki deo posla, pa i u oblastima za koje je nadležan Poverenik.Što se tiče samog Izveštaja, Poverenik se i u 2019. godini suočio sa istim problemima i sa izazovima koji su bili i prethodne 2018, da ne kažem i prethodnih godina. To se odnosi na broj predmeta u radu. Imali smo 13.989 primljenih, 13.997, znači nešto malo više, rešenih predmeta.Međutim, predmeta.Međutim, imali smo najveći broj predmeta koji se odnosio na rešavanje žalbi zbog povrede prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Za 60 i nešto posto je to povećano u odnosu na 2018. godinu. Ali, postoji jedan razlog. Za to je zaslužan samo jedan tražilac informacija, koji je bukvalno tražio informaciju od svih prosvetnih ustanova u Republici Srbiji. Međutim, uspeli smo i sa tim uspešno da se nosimo.Po brojnosti, idu informacije o vršenju nadzora nad obradom podataka o ličnosti i informacije odnosno davanje stručnih mišljenja u vezi sa donošenjem i izmenom propisa ili njihovom primenom.Što se tiče oblasti slobodnog pristupa informacijama od javnog značaja, mogu da konstatujem da se institut prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i dalje koristi u velikoj meri, i to pre svega od strane građana. Jer, 70% tražilaca informacija koji se žale Povereniku su građani pojedinci, potom slede udruženja građana, novinari i predstavnici medija, sami organi vlasti, zatim političke stranke i njihovi članovi, advokati, privredni subjekti, itd.Podnosioci zahteva najteže dolaze do onih informacija koje su u vezi sa budžetskim sredstvima, javnim nabavkama, investicijama i drugim raspolaganjima i evidencijama javnih sredstava i imovine. I broj žalbi u pogledu ovih informacija je u 2019. godini skoro dupliran u odnosu na broj žalbi u 2018. godini.Stanje u ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja kažem da se nije bitno promenilo u odnosu na prethodnu godinu. Nažalost, veliki broj žalbi nama dolazi zbog jedne pojave koju sam više puta osudio javno, a to je ćutanje organa uprave, odnosno tzv. ćutanje administracije. Kada neko podnese nekom organu vlasti zahtev za slobodan pristup vlasti, zahtev za postoji rok koji je propisan zakonom u kom taj organ vlasti treba da postupi. To ne znači da mora da da tu informaciju, može da odbaci zahtev, može da odbije, može da da delimično itd, ali mora da postupi.Preko 50% žalbi koje dolaze kod nas su zbog nepostupanja, zbog nepoštovanja osnovnog prava građana na dobijanje odgovora bilo kakvog. U tom smislu da bi se to pospešilo, da bi se to zapravo iskorenilo i da bismo doveli do toga da institucije poštuju građane, ja sam predložio nadležnom Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kada se bude menjao, a imao sam konsultacije ovih dana sa ministarskom i procene da će to biti vrlo brzo, u prvoj polovini sledeće godine, to naravno zavisi od vašeg rada, kada se bude menjao Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti da se propiše novčana kazna koju bi prekršajnim nalogom izdavao Poverenik, odnosno izricao Poverenik odgovornim licima u organima vlasti koji uopšte nisu postupili po zahtevu, odnosno koji su ignorisali zahtev.U strukturi žalbi u slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja 61% čine žalbe protiv republičkih, državnih i drugih organa i organizacija, a od toga četvrtina je protiv ministarstava i organa u njihovom sastavu. Ovaj broj žalbi protiv republičkih organa porastao je u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu za preko 71%.Česta je pojava da organi vlasti u velikoj meri postupaju po zahtevu tražioca tek kada od Poverenika dobiju žalbu uz traženje Poverenika da se na tu žalbe izjasne.Može se konstatovati da je u 2019. godini bio povećan broj žalbi protiv javnih preduzeća za 4,70%, ali su smanjene žalbe, odnosno broj žalbi u odnosu na organe pravosuđa, na organe lokalne samouprave i na pokrajinske organe. Informacije se najčešće uskraćuju pod izgovorom da su poverljive ili da bi davanje informacija povredilo nečiju privatnost ili pod vidom zloupotrebe prava od strane tražioca informacija, najčešće bez argumentacije i dokaza.Činjenica je da su sve učestaliji odgovori organa vlasti da oni ne raspolažu zahtevanom informacijom. Napominjem da Poverenik nije u mogućnosti da to faktički proveri obzirom da Poverenik ne može da vrši funkciju nadzora nad primenom Zakona o slobodnom pristupu informacijama, već to radi Ministarstvo države uprave preko Upravne inspekcije.Opisanom stanju o slobodni pristupa informacijama od javnog značaja značajno doprinosi i to što su zakonski mehanizmi prinudnog izvršenje rešenja Poverenika, odnosno mehanizmi novčanog administrativnog kažnjavanja organa vlasti potpuno blokirani izmenama Zakona o opštem upravnom postupku 2017. godine koje su učinjene u najboljoj nameri. Međutim, one su nesprovodive i mi smo predložili kada se bude menjao zakon da se vrate kazne u novčanom nominalno iznosu, što se nažalost pokazalo mnogo delotvornije.Što se tiče odgovornosti odgovornih lica za uskraćivanje informacijama, organ koji je nadležan za podnošenje optužnih akata, a to je Upravna inspekcija 2019. godine podnela je samo jedan zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog građani su kao oštećeni podneli 4.903 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim prekršajnim sudovima. To nije normalna situacija, ni po jednom zakonu ne treba građani da budu osnovni podnosioci optužnih akata. To treba da bude organ koji vrši nadzor nad primenom tog zakona i zalagaćemo se da se prilikom izmena zakona to promeni.Stepen potvrđenih odluka poverenika u sudskom postupku od početka rada institucije preko 94% i to je najbolja potvrda kvaliteta rada Poverenika i njegove službe. Što se tiče suštine prepreka u ostvarivanju prava na pristup informacijama, ključni problem je pravni okvir. Već dugo se radi, još od 2018. i 2019. godine na izmenama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Iskreno se nadam da će on doći u skupštinsku proceduru, negde u aprilu mesecu, intenziviraćemo aktivnosti.Poverenik je po prvi put pristao da učestvuje, naravno ja nisam bio Poverenik do prošle godine, prvi put pristao da učestvuje u radu Radne grupe, koja bi uradila nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona kako bi ga učinili što efikasnijim i kako bi ga učinili da bolje ostvaruje prava građana.Odlaganje usvajanja izmena ovog zakona, ali iskreno se nadam da do toga neće doći, ima za nužnu posledicu i odlaganje izmena podzakonskog akta o izradi objavljivanja informatora o radu, što je obaveza Poverenika. odavno dali inicijativu da se objavljivanje informatora o radu državnih organa sprovodi u digitalnom obliku na zajedničkoj elektronskoj platformi za koju smo već stvorili odgovarajuće uslove, ali kočnica nam je izmena zakona.Kada su u pitanju međunarodni dokumenti, ukazujem da bi bilo od koristi za ostvarivanje prava da Vlada pokrene postupak za ratifikaciju konvencije Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima od 18. juna 2009. godine, koju je tadašnja ministarka pravde Vlade Srbije potpisala još 2009. godine. Značaj ove konvencije, kada stupi na snagu, bio bi što bi ona predstavljala prvi opšti pravno obavezujući dokument Saveta Evrope u pogledu pristupa službenim dokumentima, bez obzira što ne bi puno doprinela promeni i proširenju prava, jer naš zakon daje više pravo te konvencije.

ponoviću da je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo da se primenjuje 22. avgusta prošle godine, ali to je tek početak uobličavanja pravnog okvira u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Da ne bih zaboravio, veoma je važno da informišemo narodne poslanike da saglasno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, njegovoj odredbi koja govori da svi zakoni i drugi propisi koji se bave obradom podataka o ličnosti koji nisu u saglasnosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti moraju biti usaglašeni sa tim zakonom do 31. decembara 2020. godine. To je za pet dana. Naravno da je logično da je to nemoguće uraditi, iz više razloga, najčešće su bili objektivni, Vlada se raspustila, Skupština se raspustila, imali smo izbore, što znači da je rok nerealno kratko određen.Ja sada javno predlažem Narodnoj skupštini da se tim povodom sastane, uputiću i dopis Vladi, kako bi pre isteka kalendarske godine donela odluku o pomeranju tog roka, npr. za godinu dana, što bi bilo po mojoj proceni dovoljno da se ovaj veoma obiman posao uradi. U tom kontekstu sam krajem prošle godine održao konsultacije i sa predsednicom Vlade, sa ciljem i idejom da se u oblasti zaštite podataka o ličnosti aktivira ponovo, odnosno prvi put, ali i ažurira strategija zaštite podataka o ličnosti koju je Vlada usvojila još 2010. godine, nikada nije donet akcioni plan, nikada nije oformljena radna grupa ili komisija koja bi sprovodila tu strategiju, što znači da ona nije zaživela, ali je dobro što formalno postoji. U međuvremenu su došle silne izmene. Mi smo dobili novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koji bitno drugačije uređuje ovu oblast.Evropska unija ima svoju opštu uredbu koja se odnosi na istu oblast, sa kojom je naš zakon u priličnoj meri, posebno gramatički usaglašen. Tako, da bi obavili taj veliki posao koji se odnosi na usaglašavanje svih propisa iz svih oblasti, iz nadležnosti rada svih ministarstava neophodno je to uraditi strateški i onda podeliti posao i gledati ko će to da uradi i da se to odradi da kažem u tom nekom prolongiranom

Najčešći razlog za pokretanje postupka nadzora je bila upotreba ličnih podataka, imena, prezimena i adrese nekih lica, suprotno zakou.Takođe, poslali smo na adrese raznih rukovalaca podacima 1053 kontrolne liste na kojoj je 975 rukovalaca odgovorilo, 72 nisu. Na osnovu primljenih popunjenih kontrolnih lista izvršili procenu nivoa rizika obrade podataka o ličnosti od strane svih rukovalaca podacima. Tu su bili obuhvaćeni svi. Dakle, i državni organi, i lokalna samouprava, i privredna društva i svi najznačajniji u ovom trenutku rukovaoci podacima.Takođe, po novom zakonu radimo po pritužbama koje podnesu lica u vezi njihove obrade podataka o ličnosti i do prošle godine smo postupali i po pritužbama. Imali smo 60 pritužbi. Uglavnom se odnose na podatke koji se vode o građanima, u policijskim evidencijama, službenim registrima u kojima su sadržani lični podaci, u evidencijama koje vode, u sudskim spisima, evidencijama invalidskog i zdravstvenog osiguranja i slično.Takođe, Poverenik u skladu sa zakonskom obavezom prošle godine dao 85 mišljenja na nacrte i predloge zakona i druge propise i opšte akte, od čega je 54 na zakonske nacrte i predloge.Na kraju, Poverenik je realizovao 39 obuka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i to širom cele Srbije, ne samo u Beogradu, nego u dobrom delu lokalnih samouprava. Ideja je da se sa tim nastavi, naravno kada se stiša ova situacija sa epidemijom Kovida 19. Tu imamo veliku podršku i imamo dobru saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava, sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Tako da se nadam da će se to nastaviti na opšte opšte zadovoljstvo.Na kraju, Poverenik je predložio Narodnoj skupštini i Vladi kako da se poboljša stanje u ovim oblastima. Vrlo su kratki. Dva predloga, vi ste već usvojili i hvala vam na tome. Jedno je da nadležni odbor i Narodna skupština razmotri iveštaj Poverenika za 2019. godinu i da utvrde predlog zaključka.Drugo je da se otvori rasprava povodom izveštaja i predloga zaključaka i to se upravo sada radi.

da nadležni odbori i stručne službe Narodne skupštine u postupku usvajanja zakona s dužnom pažnjom da razmatraju mišljenje i stavove Poverenika u pogledu mogućih efekata tih zakona koji nam dolaze na mišljenje, efekata na ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti.Takođe, predložili smo i Vladi Republike Srbije da donese novu ili izmeni i dopunu postojeću Strategiju zaštite podataka o ličnosti, usklađenu sa aktuelnim stanjem u oblasti zaštite podataka o ličnosti, zatim akcioni plan za njeno sprovođenje i sve u saradnji sa Poverenikom, da bez odlaganja utvrdi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, da prilikom utvrđivanja predloga zakona i drugih propisa s dužnom pažnjom razmotri mišljenje i stavove Poverenika u pogledu mogućih efekata propisa na ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama i pravo na zaštitu podataka o ličnosti, da u skladu sa sopstvenim obavezama propisanim Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uspostavi adekvatan mehanizam obezbeđenja i izvršenja konačnih, izvršnih i obavezujućih rešenja Poverenika i da u saradnji sa Poverenikom obezbedi da nadležna ministarstva i drugi organi vlasti unaprede znanja u oblastima prava na pristupe informacijama od javnog značaja i prava na zaštitu podataka o ličnosti.Dozvolićete mi samo na kraju, pošto je ovo jedinstvena prilika, a kraj je kalendarske godine, da svim građanima Republike Srbije, naravno i vama predstavnicima građana, poželim srećnu Novu godinu, da nemamo situaciju koju smo imali ove godine, da se vratimo u staru dobru,

Hvala veliko.Poštovani narodni poslanici, kao što je vama poznato ovo je 13. izveštaj Zaštitnika građana od osnivanja institucije i treći u mom mandatu, izveštaj za 2019. godinu.U 2019. godini, započeli smo sistemsko poboljšavanje u instituciji Zaštitnika građana reorganizujući stručne službe radi približavanja i pomoći građanima u lakšem ostvarivanju njihovih prava i započeli ono što je po meni vrlo važno, izradu nacrta novog Zakona o Zaštitniku građana radi usklađivanjima sa principima Venecijanske komisije i standardima EU, a svakako, kao što sam naglasio, u prvom redu radi zaštite građana Republike Srbije i zaštite njihovih prava.Kao što znate institucija Zaštitnika građana je nezavisan državni organ sa mandatom da štiti prava građana i kontroliše rad državnih i svih organa koji su poverena javna ovlašćenja. Sve svoje nadležnosti ispunjavamo u skladu sa Ustavom, kao osnovnim pravnim aktom i Zakonom o zaštitniku građana.Reorganizacijom institucije, pre svega, unapređen je rad kroz direktan kontakt sa građanima, prakse koje sam uveo odmah po dolasku na funkciju Zaštitnika građana, jer smatram da smo u, samo u ličnom razgovoru sa građanima, pre popunjavanja formulara, obrazaca, najbolje se može spoznati i videti svi aspekti problema sa kojima se građani obraćaju.U 2006. godini, obavljen je razgovor, kao što sam rekao, sa više hiljada građana, konkretno završila sa 2019, gde sam ja lično obavio razgovor sa 2.600 građana. Takođe, nastavio sam sa praksom prijema građana svakog meseca, svih onih koji žele da razgovaraju kako sa zaposlenima koji konkretno obrađuju njihove pritužbe, a ono što je isto tako značajno sa zamenicima, odnosno ko želi da razgovara sa mnom lično, što je pokazalo izuzetno dobre rezultate u odnosu na poverenje u instituciju Zaštitnika građana.Ono što je primećeno, a to je da građani imaju najveći broj primedbi na ostvarenje svojih prava u lokalnim zajednicama. Aktivnost i nadležnost Zaštitnika građana se iz tog razloga usmerila ka svim delovima Republike Srbije. Ono što sam više puta tvrdio, a to je da Srbija nije samo Beograd, iz tog razloga u 2019. godini,

direktne susrete s građanima, posebno u manjim mestima i gradovima širom Republike Srbije, uvideli smo da građani od institucije Zaštitnika građana očekuju da izmeni odluku državnih organa, da utiče na ishod sudskih postupaka ili da se bavi ocenjivanjem stručnog rada nadležnih organa što nije u domenu delovanja i nadležnosti ove nezavisne državne institucije, ujedno pokazuje i nedovoljno poznavanje nadležnosti i Zaštitnika građana od strane građana, što, evo, za sve ovo vreme se trudimo da na nama dostupne načine upoznamo građane Republike Srbije sa njihovim pravima na prvom mestu, a svakako i sa ovlašćenjima Zaštitnika građana.Ovde treba apsolutno naglasiti to da ono što je institucija i ja lično više puta isticao, što smo više puta isticali, što je više puta isticano je to da jedino proširenjem ili davanjem novih ovlašćenja Zaštitniku građana bi praktično mogli da im pomognemo u onim situacijama na koje se oni najčešće pritužuju.Zaštitniku građana su 2019. godine vratilo oko 11.000 građana, a primljeno je više od 3.200 pritužbi u kojima su građani ukazivali na povrede svojih prava. Dominantne su pritužbe na kršenje prava u ekonomsko-imovinskoj oblasti, oblasti dobre uprave, socijalnih kulturnih prava.Pritužbe građana se najvećim odnose na povredu prava na zaštitu imovine, pravo na dobijanje odluka u zakonskom roku, kao i pravo na poštovanje najboljih interesa deteta. Ostvarivanje imovinsko-ekonomskih prava je oblast u kojoj su građani 2019. godine, ali i godinama unazad, imali najviše poteškoća da ostvare svoja prava, pa se tim pitanjima lično, ja sam lično razgovarao sa građanima ne samo onima koji žive ili borave u Republici Srbiji, već i sa onim građanima koji trenutno ne žive u Republici Srbiji, ali koji ističu probleme u tim imovinsko-ekonomskim pravima, odnosno ostvarenju tih prava kada se vrate u domovinu.U

da pritužnicima preti opasnost po život ili zdravlje kada su im grubo prekršena prava ili su dovedeni u izuzetno težak položaj ili bi im se mogla pričiniti materijalna šteta i druga šteta većih razmera.U odnosu na prethodnu 2019. godinu, uvećan je broj reagovanja Zaštitnika građana po sopstvenoj inicijativi u slučajevima za koje smo informacije dobili putem medija ili putem društvenih mreža. Moram da naglasim da Zaštitnik građana kada dobije informaciju, ne pristupa aktivnostima pre nego što informaciju proveri kako ne bi moglo da se dogodi da postoje zloupotrebe institucija Zaštitnika građana. Znači, kada se dođe do informacije provere se sve činjenice i onda se pristupa odgovarajućim aktivnostima od strane institucije.Zašto to naglašavam? Zato što su u određenom broju slučajeva informacije koje smo dobili, tu ne naglašavam, niti upućujem apsolutno ni na jednu medijsku kuću ili na nečiji portal, nisu bile istinite ili nisu bile potpune.U odnosu na prethodnu, 2019. …broj reagovanja Zaštitnika građana na ona pitanja koja se tiču prava deteta.

ponosom mogu da istaknem da smo zapažene uspehe postigli na planu međunarodne i regionalne saradnje, jer smo tokom 2019. godine uz već potpisanih pet, potpisali Memorandum o razumevanju sa obmdusmanima još pet država

kako naših građana na teritoriji tih država, tako i građana tih država na teritoriji Republike Srbije.Potpisali smo memorandume sa obmdusmanima Rumunije, Grčke, BiH, Crne Gore, Severne Makedonije što je i bilo posebno učinkovito u periodu vanrednog stanja, jer je onim građanima koji su se vraćali u domovinu u direktnim kontaktima sa ovim institucijama, olakšali povratak u domovinu u smislu prelaska preko teritorije tih država.Krajem 2019. godine izvršen je i izbor zamenika Zaštitnika građana, kao što je poznato sadašnji moj zamenici su dr Nataša Tanjević, gospođa Jelena Stojanović i gospodin Zoran Tomić.Ono što bih posebno naglasio to je iskustvo od 12 godina u oblasti zaštite prava deteta. Zaštitnik građana je sa posebnom pažnjom razmatrao u više navrata tokom 2019. godine najavljivano usvajanje zakona kojim bi bila uvedena još jedna nova nezavisna institucija to zaštitnik prava deteta.Smatram da multiplikovanje ovakvih institucija posebno iz situacije kad postojeći organ, tj. institucija Zaštitnika građana, uspešno radi svoj posao i kada država po našem mišljenju treba vrlo racionalno da troši finansijska sredstva, to smo mislili i 2019. godine i nažalost ova situacija koja nas je sve snašla, ne samo nas nego ceo svet 2020. godine, a to je globalna pandemija, još više je ukazala da sredstva koja bi bila formirana ili koja bi se trošila za rad jedne nove institucije koja bi se preklapala sa mnogim ovlašćenjima sa institucijom koja već postoji, a to je institucija za Zaštitnika građana sa posebnim sektorom za prava deteta ne bi pružila bolju podršku deci, već da bi se ta sredstva trebala uputiti onim institucijama koje se bave zaštitom dece kao svojim redovnim poslom.Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta koji je stavljen na uvid javnosti ne nudi ni jedan novi mehanizam za zaštitu prava deteta u odnosu na one koje već postoje u okviru nadležnosti Zaštitnika građana.Ponavljam, duboko sam ubeđen da dupliranje institucija koje će se baviti zaštitom, promocijom, unapređenjem prava deteta nije u interesu građana Srbije u trenutku sprovođenja ekonomskih mera štednje, čiji su efekte smanjenje i izdvajanje za decu i broja zaposlenih u javnom sektoru uključujući oblast koje su vitalne za decu, posebno ako uzmemo u obzir da je posle državnih mera štednje u 2019. godini Republiku Srbiju, ali ceo svet u 2020. godini zadesila teška ekonomska kriza izazvana pandemijom virusa Kovid za koji se ne zna koliko će trajati, niti kakvi će biti efekti po ekonomiju i finansije svih država, pa i naše.Usled

ulice.Istovremeno značajan broj jedinica lokalne samouprave nije uspostavio uslugu ličnog pratioca za decu i druge oblike podrške obrazovanju dece, nedostataka finansijskih sredstava. Iz istog razloga sve je manji broj zaposlenih u službama i ustanovama domskog tipa koje se bave decom.Primera radi, stručnih radnika u centrima za socijalni rad, stručnih saradnika u školama, u školama, zdravstvenih radnika za decu, vaspitači, negovatelja u domovima za decu.Zbog svega navedenog uveren sam da dodatno izdvajanje iz budžeta za uspostavljanje novog organa koji bi radio isti posao koji već radi Sektor za prava deteta Zaštitnika građana ne prestaje samo neracionalno trošenje već nedovoljni finansijskih sredstava, već i neadekvatan odnos prema svim građanima, deci posebno.U prilogu, mog stava, govori tumačenje komiteta UN za prava deteta, upućeno i potpisnicima Konvencije o pravima deteta, među kojima je i Republika Srbija.Citiram specijalizovane nezavisne institucije za decu, ombdusmani ili komesari za dečija prava se osnivaju u rastućem broju strana ugovornica, gde su resursi ograničeni, pa se pritom pažnja mora posvetiti tome da se raspoloživi resursi koriste za najefikasniji način za unapređenje i zaštitu svačijih ljudskih prava, uključujući i dece, i da je u ovom kontekstu razvoj široke mreže nacionalnih institucija za ljudska prava, sa posebni osvrtom na decu, verovatno najbolji pristup.Nacionalna institucija za ljudska prava treba da u svojoj strukturi obuhvati ili prepoznatljivog komesara koji je posebno zadužen za prava deteta ili posebno odeljenje ili odsek koji je odgovoran za prava deteta.Zašto ovo citiram? Zato što je više puta ukazivano da je preporuka osnivanje nove institucije, što kao što ste mogli da čujete, nije tako, već

Pored porasta poverenja građana, potrebno je da Sektor za prava deteta, Zaštitnik građana radi dobar posao po pitanju zaštite prava deteta došlo je od dečijeg fonda UN, UNICEF-a

međunarodno prepoznat zbog način obezbeđenja participacije dece, jeste osnivanje i rad panela mladih savetnika Zaštitnika građana koji čine deca uzrasta od 12 do 18 građana je prvi državni organ u Republici Srbiji koji je u svoj rad uključio i decu.Zbog svih ovih navedenih razloga, smatram da nova institucija Zaštitnika građana i tu ću završiti ovu temu, zaista nije neophodna. Obaveze donošenja novog zakona o Zaštitniku građana je jedna od obaveza Republike Srbije u postupku pridruživanja EU. Naglašavam ono što je najznačajnije, donošenje novog zakona, to su veća prava građana, odnosno veća mogućnost zaštite prava građana od stane institucije Zaštitnika građana.Zakon

je zaista vrlo živ organizam, ako tako mogu kolokvijalno da kažem i zaista mora u određenim vremenskim intervalima da pretrpi određene promene, a kao što sam rekao, da se ne ponavljam, 2016. godine su one trebale da budu izvršene, a mi smo kao institucija u roku za koji smatram da nije predug, zaista uz velik trud napravili Nacrt tog zakona u potpunosti i želim da se zahvalim ovim putem Ministarstvu za upravu i lokalnu samoupravu i ministarki Obradović, koja je zaista hitno uzela sva pitanja o novom zakonu o Zaštitniku građana u razmatranje i ja se nadam da će on u najskorije vreme biti pred vama.Ono što se uvećalo u 2019. godini, u velikom broju, to su nenajavljene posete nacionalnih mehanizama za prevenciju torture, skraćeno NPM, mestima gde se nalaze ili se mogu nalaziti lica lišena slobode u cilju odvraćanja državnih organa i službenih lica od bilo kakvog kakvog oblika mučenja ili bilo kog oblika zlostavljanja, kao i radi usmeravanja državnih organa ka ostvarenju smeštajnih i ostalih životnih uslova u ustanovama u kojima se smeštaju lica lišena slobode.Nacionalni preventivni mehanizam je u 2019. godini obavio 77 poseta u ustanovama u kojima se nalaze lica lišena slobode i osam nadzora nad postupcima prinudnih udaljenja stranaca,

nacionalni preventivni mehanizam je obavio 16 poseta vojnim objektima, odnosno prostorijama za izvršenje disciplinskih mera koje se sastoje u zabrani udaljenja iz posebnih prostorija u vojnom objektu.Pored

i pratio dešavanja na protestima građana i o tome dao globalni izveštaj, iako to nije tema izveštaja za 2019. godinu, ja sam to morao da istaknem.Pored

kako bi se uklonile prepreke sa kojima se ove ranjive grupe i dalje susreću. Nedovoljno razvijeni servisi podrške, nevidljivost u javnom životu, prepreke u obrazovanju i zapošljavanju, siromaštvo i predrasude.Nadležnim organima smo ukazivali na potrebu unapređenja prava boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, što je isto tako vrlo važno, ako smem da kažem najvažnije, jer gubitkom svojih članova porodice koji su invalidi iz proteklih radova, vojni invalidi ili civilni invalidi često njihove porodice bivaju zaboravljene. Tu smo ukazivali na štetne posledice visokih iznosa koji se odnose na ono što je jedno od problema sa kojima se susreće ne samo populacija već svi građani Republike Srbije.U 2019. godini uvek smo isticali i institucija se posebno bavila vrlo visokim tarifama javnih izvršitelja koje su ugrožavala egzistencionalnu sigurnost građana. Ne samo u pogledu visine tarifa nego u pogledu obračunavanja tarifa i moguće zloupotrebe. Zaštitnik građana je tokom 2019. godine uputio organima javne vlasti 44 mišljenja i to 29 mišljenja koristeći zakonsku odredbu da davanjem saveta i mišljenja po pitanjima iz svoje nadležnosti deluje preventivno u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenje zaštite ljudskih sloboda i prava.Izdvojio bih mišljenje upućeno Ministarstvu kulture i informisanja u vezi sa izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima radi zaštite prava deteta u medijima i medijskim izveštavanjima, zato mišljenja upućenog Ministarstvu pravde i Komori javnih izvršitelja u vezi sa naknadom za rad i mehanizmima kontrole rada javnih izvršitelja, kao i brojna mišljenja upućena nadležnim organima u cilju obezbeđivanja pristupačnosti osoba sa invaliditetom.Uputili smo još 13 mišljenja u postupku pripreme propisa Vladi i Narodnoj skupštini na Predlog zakona i drugih propisa, kao i dva mišljenja u skladu sa članom 19. stav 1. tačaka Opcionog protokola uz konvencije protiv torture i drugih surovih neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka. Iako je predlaganje amandmana i zakona Narodnoj skupštini poslednji korak koji Zaštitnik građana preduzima po pravilu tek kada oceni da ovlašćeni predlagač prvog reda neće na osnovu inicijative, preporuke ili drugog predloga Zaštitnika građana preuzeti potrebne korake u korist prava građana. U 2019. godini smo podneli 15 zakonodavnih inicijativa od kojih su tri prihvaćene, šest je odbačeno i šest je do kraja godine bilo u razmatranju.Sa najviše izazova u ovom izveštajnom periodu Zaštitnik građana se susreo u oblasti zaštite prava deteta i tokom godine razmatrao 223 predmeta, od čega je sedmina njih pokrenuta po sopstvenoj inicijativi. Zaštitnik građana je uputio 43 preporuke organima uprave koje se u potpunosti po svim preporukama postupili. Takođe, Zaštitnik građana je u toku izveštajne godine uzeo aktivno učešće u rešavanju slučajeva nestalnih beba iz porodilišta u Republici Srbiji. Lično sam se bavio detaljno ovim pitanjem, više puta se sreo sa različitim udruženjem roditelja nestalih beba da ih tako nazovem, to je izraz prihvaćen u javnosti, došao do podataka koji se mogu smatrati tačnim, odnosno za koje postoje dokazi da ovaj problem zaista se mora detaljnije gledati i rešiti na pravi mogući način. One predloge koje smo mi davali i koje ćemo davati prihvatila je i većina udruženja roditelja nestalih beba.Ovim

roditelja i nestalih beba i onim što se smatra zakonom koji bi trebao da reši ovaj problem, da pokreće sudske postupka u ime roditelja koji sumnjaju da je dete nestalo iz porodilišta.Drago mi je što je dato pravo Zaštitniku građana i moram da vam kažem iako to spada u aktivnosti Zaštitnika građana, u 2020. godini da smo

kako zbog situacije u kojoj smo se svi našli, a to je zbog epidemijske krize, mnogi od njih nisu mogli da iskoriste to svoje pravo u rokovima koji su bili zakonom predviđeni.Po pitanju zaštite prava deteta uočeno je da je ograničavanje zapošljavanja u javnom sektoru iz 2014. godine ugrozilo i otežalo ostvarenje prava deteta u mnogima urušilo osetljive sisteme gde se pruža zaštita najosetljivijim grupama stanovništva. Tako je broj zaposlenih u centrima za socijalni rad od 2014. godine smanjen za petinu, dok je broj korisnika u istom periodu povećan za 11%. Posebno zabrinjava podatak da je broj prijava nasilja u porodicu u centrima za socijalni rad uvećan za 161% u poslednjih pet se što moram na ovo da vam skrenem pažnju. Zaštitnik građana je pokrenuo inicijativu prema lokalnoj samoupravi, prema najvećim centrima kao što su – Niš, Kragujevac, Beograd i Novi Sad da se žrtvama nasilja u porodici, prvenstveno ženama, jer one najveće nasilje trpe, omogući besplatan pregled u Institutu za sudsku medicinu, kako bi ono što pravnici kažu se fiksirale povrede i ne moglo doći do toga da u sudskom postupku nasilnik iz razloga što se ne može dokazati izvesnost njegovog nasilja bude oslobođen ili bude blaže kažnjen, te ćemo i u ovom periodu nastaviti sa time da mi ne možemo da naredimo, ne možemo da uslovimo, ali možemo da zamolimo da lokalna samouprava obezbedi sredstva ovoj nameni, pogotovo što se ne radi o velikim sredstvima.Mogu čak da vam kažem prvobitni prvobitni proračun na nivou grada Beograda je bio tri miliona dinara godišnje, što bi uključivalo da sve žene koje trpe nasilje mogu da se obrate Institutu za sudsku medicinu i da besplatno obave pregled na okolnosti toga što su doživele, a takođe, podrazumeva i obuku svih onih koji su uključeni u ovaj sistem, to znači i policije i Tužilaštva, kako bi oni mogli lakše da prepoznaju ono što se može smatrati posledicama nasilja u porodici, odnosno povredama koje se u takvim situacijama događaju.Deca u porodicama u kojima se događa porodično nasilje nisu prepoznate kao žrtve tog nasilja, pa s toga, prema njima nisu ni planirane, niti primenjivane adekvatne zaštitne mere, a deca žrtve su izložena sekundarnoj traumatizaciji, ili kako se to koristi u pravu, viktimizaciji.Informacije iz pritužbi ukazuju na mogućnost da su deca izložena višestrukoj retraumatizaciji, uprkos postojanju zakonskih odredbi koje omogućavaju da dete žrtva krivičnog dela bude saslušano na način koji sprečava sekundarnu traumatizaciju i štiti dobrobit deteta koje su pretrpela traumu.Iz poštovanja prema toj deci koja su preživela traumu, nasilje svojevrsno, o čemu je javnost ne bila upoznata, nego su mediji o tome zaista su mediji o tome zaista neadekvatno iznosili podatke o toj deci, u razgovoru sa tom decom, koji smo obavili mi koji radimo u ovoj instituciji u ovoj instituciji i to ne na naše insistiranje, nego na insistiranje te dece da obave razgovor sa nama, dobili smo informaciju koja je bila, da kažem, u najmanju ruku, bez želje da budem patetičan, strašna, a to je da postupanje prema toj deci, u smislu izveštavanja u medijima, a često i uzimanje iskaza te dece je njih više traumatizovalo nego sam čin nasilja koje su doživeli.Molim vas, poštovani narodni poslanici, da o ovome obratimo pažnju. Nažalost, takve stvari se i dan danas dešavaju. Baveći se ovom problematikom, istražujući ovu problematiku mi smo došli do onih saznanja da mnoga deca i mnoge porodice prikrivaju nasilje, nasilje svakog oblika, tako da je taj broj dece višestruko veći nego ono što dolazi u javnost, da se u periodu koji dolazi posebno pozabavimo tom problematikom.Krivično–pravna zaštita dece i dalje nije u potpunosti usaglašena sa Konvencijom Saveta Evrope i zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja.

zavisi od uzrasta deteta.Krivična dela vanbračne zajednice sa maloletnikom i rodoskrvnuće nisu propisana kao krivična dela protiv polne slobode, pa za njih ne postoji mogućnost primene zakona o posebnim merama za sprečavanje vršenja krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnim licima.Po

femicida, nasilja u porodici, zlostavljanja i zanemarivanja dece utvrdio brojne pojedinačne i sistemske propuste, kao što su neadekvatna saradnja organa nadležnih za suzbijanje porodičnog nasilja, izostanak razmena informacija, neprepoznavanje nasilja, nepreduzimanje mera i aktivnosti na čije su preduzimanje organi vlasti bili obavezni.O radu Zaštitnika građana najbolje govore preporuka Ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, GREVIO, upućene vlastima u Srbiji da se, između ostalog, posebno postaraju da se preporuke Zaštitnika građana sprovode i redovno prate.Međutim, i dalje su prisutni nedostaci koji onemogućavaju puno ostvarivanje prava na osnovu trudnoće, rođenja i nege deteta, na šta Zaštitnik građana godinama ukazuje. Među tim nedostacima posebno se ističu nezakonitosti i nepravilnosti prema deci i porodicama i posebna nekorektnost i višestruka štetnost odredbe kojom je propisano da se pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može ostvariti za dete za koje je ostvaren pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.Ni u ovom izveštajnom periodu u smeru poboljšanja položaja LGBTI osoba nisu pravima uređene istopolne zajednice, posledice prilagođavanja promene pola i rodnog identiteta, a nisu sprovedene ni neke druge suštinske mere i aktivnosti za poboljšanje položaja LGBTI zajednice.U

ali uprkos mišljenju Zaštitnika građana, u Zakon o udžbenicima nije uvrštena odredba koja sadrži eksplicitnu zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije i rodnog identiteta, niti eksplicitnu zabranu sadržaja kojim se podstiče formiranje predrasuda i stereotipa, niti su zaposleni u obrazovno-vaspitnom sistemu i ustanovama tog sistema obučeni u cilju senzibilizacije odgovarajućeg postupanja.Pristupačnost kao jedan od osnovnih preduslova za ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u svim oblastima društvenog života i dalje nije dovoljno razvijena.Prilikom ovih obilaska gradova o kojima sam malo pre govori mi smo se lično uverili da su osobama sa invaliditetom često nepristupačne institucije koje čine njihov svakodnevni život, kao što su institucije izvršne vlasti koje su njima nedostupne, tako da smo se obraćali lokalnoj zajednici da to izmeni.Postoje zaista lokalne lokalne zajednice u Srbiji, postoje gradovi u Srbiji koji su zaista za svaku pohvalu, koji su osobama sa invaliditetom omogućili ne samo pristup ovim institucijama, nego ono što nas je posebno obradovalo i institucijama kulture, kao što su pozorišta, bioskopi i druge institucije, kako bi to svoje pravo koje imaju mogli u potpunosti da ostvare.Dešava se vrlo često da su nepristupačne ili teško pristupačne upravo ustanove o kojim sam govorio. ono što nama vrlo bilo značajno, na šta smo obratili posebno pažnju, to je potpuno lišenje poslovne sposobnosti i dalje zakonita praksa u Srbiji, suprotno odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i zaključnih zapažanja Komiteta za prava osoba sa invaliditetom.Obilazeći ustanove u kojima su lica smeštena utvrdili smo da mnoga od tih lica nemaju poslovnu sposobnost, odnosno da im je oduzeta od strane njihovih rođaka, a da to nije urađeno na zakonom predviđen način.Po pitanju zaštite prava pripadnika nacionalnih manjina, Zaštitnik građana u 2019. godini je uspostavio praksu održavanja redovnih kvartalnih sastanaka sa predstavnicima svih nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji.Mi smo utvrdili jednu novu praksu, a to je da se kvartalno sastajemo u onim gradovima gde su nacionalne manjine u Republici Srbiji najzastupeljenije.Održani su sastanci u Beogradu, Bosilegradu, Novom Pazaru i Subotici. Nažalost, ova epidemija je sprečila da u ovoj godini nastavimo, ali sam ubeđen da ćemo nastaviti čim ovo zlo prođe, a za sada smo u onoj vrsti komunikacije koja nam je dostupna, elektronskoj komunikaciji koja je u ovom trenutku jedina moguća.Šta je tu važno? Važno je naglasiti da je ta saradnja, po nama, dobra, da određene probleme koje mi rešavamo zaista su oni problemi koji su nam više puta isticani od strane pripadnika nacionalnih manjina.Ne bih izdvajao i ne bih posebno isticao, ali ne mogu da ne kažem da se tu posebno odnosi na pripadnike romske nacionalne manjine, pa ona praksa redovnog obilaženja romskih naselja širom Srbije. U toku prošle godine sprovedeno je i istraživanje o primeni Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u 20 jedinica lokalne samouprave.Na osnovu ovog istraživanja, pripremljen je poseban izveštaj Zaštitnika građana o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja sa preporukama. Korektna i neprekidna saradnja sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina u 2019. godini pokazala se veoma plodonosnom u vreme vanrednog stanja ove godine, kada smo organizovali konkretnu pomoć u hrani i higijenski materijalnu pomoć, koja je dostavljena stanovnicima neformalnih romskih naselja.Meni je drago što me poslanici s pažnjom slušaju, jer ovo su pitanja koja interesuju sve

pogledu položaja nacionalnih manjina, Zaštitnik građana je kod nacionalnih saveta promovisao jednu ideju, koja mislim da će od svih vas biti podržana sa zadovoljstvom, a to je, ne znam u kojoj bi se formi osnovalo, upotrebiću sada kolokvijalni izraz muzej,

doprineli razvoju države Srbije, namerno kažem države, jer to nije samo za period republike, već za i ranije periode državnog uređenja, u svim sferama života, kulturnoj, ekonomskoj, političkoj, pa čak i doprineli mnogim pobedama koje je država Srbija izvojevala u prethodnom periodu.Ne mogu da ne iskoristim ovu priliku da naglasim podršku starim i nemoćnim licima, koja se naročito multiplikovala u 2020. godini, kada se desilo ovo što se desilo.Ovi problemi su naročito izraženi u ruralnim krajevima, u kojima su u posebno teškom položaju starije žene koje žive u samačkim domaćinstvima,

a pogotovo što starije osobe retko ili gotovo nikada ne prijavljuju nasilje koje trpe od najužih članova porodice, najčešće dece, tako i zbog nedovoljnog prepoznavanja emocionalnog, socijalnog i ekonomskog nasilja nad starijima.Takođe, jedno od značajnih pitanja je zaštita prava građana na teritoriji AP Kosova i Metohije. Zaštitnik građana u 2019. godini nije bio u mogućnosti da ostvaruje svoje nadležnosti na način propisan Ustavom i zakonom. Prema dostupnim informacijama i na osnovu navoda iz pritužbi građana na Kosovu i Metohiji, posebno oni nealbanske nacionalnosti, koji žive u enklavama, i dalje su taoci tekućih političkih procesa i suočavaju se sa teškim kršenjem ljudskih prava i sloboda.Ne mogu da se ne osvrnem na pitanje koje se tiče sloboda govora i izražavanja, za koje se smatra da je jedan od problema koji država Srbija ima, jedan od dva najveća, u pregovorima sa EU. Vi znate da su dva najčešće isticana problema stanje u pravosuđu i stanje u medijima.Ono što nam je bilo vrlo važno, to je da sprečimo svaku proizvoljnost, svaku ličnu interpretaciju koja može da ima svakakvu konotaciju, koja može biti lične, političke, pa i ekonomske prirode. Zato smo u 2019. godini započeli ono što smatramo da je vrlo značajno i uspeli smo da ove godine dovedemo do kraja i to nas je uvrstilo u radnu grupu za zaštitu novinara, a to je da okupimo sva relevantna novinarska udruženja. Hoću da ih zaista ovaj put jasno i javno pokažem, a to su: Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija, ostalim udruženjima Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal pres“, Sindikat novinara Srbije, Granski sindikat kulture i umetnosti, „Medija nezavisnost“, Samostalni sindikat zaposlenih u grafičko-izdavačkoj informativnoj delatnosti, kinematografiji Srbije.Cilj ove platforme koju smo sačinili, koja je dovedena do kraja, je da se na jedinstven način evidentiraju pritisci na medijske radnike, kao i da se na osnovu podataka koji bi bili prikupljeni uoče slabe tačke u zaštiti novinara i kroz inicijative za izmenu propisa doprinese unapređenje njihovog položaja, time i slobode izražavanja.Kao što znate i kao što ste upoznati, u ovom trenutku se upravo radi u rešavanju ili jednostavno iznalaženju rešenja za ovu problematiku. Meni je jako drago što je institucija Zaštitnika građana davno to prepoznala, sa željom, ponavljam, da se ne dozvoli lična interpretacija u bilo kom smislu, već da se svi novinari, bez obzira u kojim medijima radili, da li se oni nominalno smatraju pozicionim ili opozicionim, ili potpuno nezavisnim, moje nije tumačenje da im dajem dajem konotaciju i da im dajem suštinu njihovih aktivnosti, da se podjednako zaštite, znači, svih onih novina, radija, televizija, portala.Ja se stvarno izvinjavam na dužini, ali ovo je najkraće moguće u odnosu na naše aktivnosti koje smo imali u 2019. godini. Hvala vam zaista na strpljenju. Koleginica, moja prva zamenica, Jelena Stojanović i ja smo tu za sva vaša pitanja. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Pašaliću, na iscrpnom izveštaju.Prelazimo na sledećeg prijavljenog, to je Samir Tandir. Izvolite. koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani predstavnici nezavisnih regulatornih tela, ja prvo želim da se obratim predsedniku Skupštine. Ne smatram da je predsedavajuća, snosi deo odgovornosti. Smatram da predsednik Skupštine mora da obavi razgovore sa ljudima koji dolaze ovde u salu. Znači, sad će pauza, a mi još uvek nismo otpočeli sa sa diskusijom i nismo odmakli dalje od jednog poslanika.Prema tome, šta bi se desilo da je ministar finansija ovde od stranice do stranice obrazlagao budžet? Mi bi i dan danas raspravljali o budžetu.Tako da, ne smatram da su odgovorni ni čelnici nezavisnih regulatornih tela. Predsednik Skupštine je ovde domaćin, onaj koji treba da nas uputi otprilike kako bi mi trebali svi da se ponašamo.Na početku, želim da se zahvalim, nevezano od

dobrih odnosa između Republike Srbije i UAE i to je nešto što mi svakako treba da podržimo, jer svaka vrsta pomoći, pogotovo tako jedne uspešne i ekonomski jake zemlje nam je neophodna.Što

kao pripadnik bošnjačkog naroda pozivam sve koleginice i kolege poslanike, a pogotovo predstavnike manjinskih zajednica da se uključe oko ovih tema, pogotovo kada je u pitanju tema kao što je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao što je Zaštitnik građana. To su teme koje se tiču naših života, života pripadnika naših naroda, ali i svih građanki i građana.Što se tiče DRI, ona je takođe jako bitna, pogotovo za nas koji sada dolazimo kao građani ove zemlje iz unutrašnjosti, jer birokratija je jedno, a život je drugo. To mislim u diskusijama svih poslanika koji dolaze, kako se to kolokvijalno kaže, iz unutrašnjosti, videćemo neka odstupanja ili neprimenjivost. Znači, zakon treba da nam uredi život i da ga učini funkcionalnijim, ali zakon koji nije primenjiv i koji ne možemo da sprovedemo u delo, jednostavno treba pod hitno menjati. Zato smo mi plaćeni ovde od strane građana, ali zato ste i vi izabrani i zato jednom sinergijom moramo da obezbedimo da se problemi o kojima su i neke kolege već govorile i sigurno će govoriti više ne dešavaju.Što se tiče Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Zaštitnika građana, tu ćemo se preklapati, osim kao pripadnik manjinske zajednice, sada govorim i kao sin, kao suprug i kao otac, jer to su te ranjive grupe kao što su naše majke, kao što su naše supruge, naše sestre i kao što su naša deca. Mislim da je to smisao i života i bavljenja politikom svih nas, i koji nas gledaju i koji su u ovoj sali.Želim da istaknem zalaganje i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana i da im odam priznanje što su te dve institucije približili građanima. Moramo da se otrgnemo tog jednog centralizma. Znači, ono što mi radimo kao Narodna skupština, kao narodni poslanici, ono što rade nezavisna regulatorna tela, mora da bude potpuno jasno i transparentno i građanima i građanima Sandžaka, Surdulice, Vrbasa i svim drugim manjim ili većim mestima u Republici Srbiji, a ne da budemo institucije elitističkog tipa gde će o našem delovanju znati parlament, predstavnici Vlade, javna preduzeća ili strane ambasade.Znači, želim da vam odam priznanje, pogotovo Poverenici za zaštitu ravnopravnosti. Vaše zalaganje i dolazak u Novi Pazar je nešto što je ostavilo zaista veliki utisak i o čemu se i dan-danas govori, pogotovo o predavanju koje ste održali studentima Internacionalnog univerziteta.Želim da istaknem da trećinu jednih građana ove zemlje čine predstavnici manjinskih zajednica. Ono što je dobro u ovom sazivu Skupštine jeste što dva potpredsednika Skupštine dolaze iz reda manjinskih naroda. Ono što nije dobro jeste što posle duže dobre prakse nemamo ministra u Vladi Republike Srbije koji dolazi i predstavljao bi jednu trećinu građanki i građana i to je nešto na čemu moramo u budućnosti jako detaljno i podrobno raditi.Demokratija, vladavina prava je nešto što nije proces koji možemo preko noći da završimo. To je živ proces i kada govorimo o savremenim demokratijama zapadnog sveta vidimo izazove sa kojima se oni suočavaju. Imamo rasne nemire u SAD, u Francuskoj, u Nemačkoj, u drugim zemljama zapadne Evrope. Imamo porast antisemitizma, antiislamizma i ksenofobije, tako da možemo da kažemo, sa postojanjem ovih institucija o kojima sada govorimo, da je to dokaz jedne vladavine prava i suštinski opredeljenosti Srbije da bude zaista suštinski demokratska zemlja u kojoj će se sve građanke i građani osećati ravnopravno.Šta su ključni problemi kada govorim i o Povereniku za zaštitu ravnopravnosti i kada govorimo o Zaštitniku građana? To je implementacija. Ja mislim da mi u većini u većini slučajeva imamo dobar zakonodavni okvir, međutim, ono što fali u praksi jeste implementacija. Implementacija kada imamo službenu upotrebu jezika i pisma manjinskih zajednica, kada imamo obrazovanje.Ja moram da istaknem da kao javna ličnost, predstavnik najjače bošnjačke stranke, vrlo često sam pozivan da obrazlažem zašto u određenoj školi mi tražimo službenu upotrebu jezika i pisma. To je nešto što garantuje Ustav, što garantuje zakon i mislim da nema potrebe da neku posebnu energiju na to trošimo. Jednostavno, moramo se navikavati šta je to vladavina prava, šta je to poštovanje Ustava i šta je to postojanje različitosti u ovoj imamo problem kada je u pitanju informisanje. Više puta i u ovim skupštinskim debatama i diskusijama sam isticao jedan zaista neprihvatljiv odnos medijskog javnog servisa, Radio-televizije Srbije, koja je odbila na na zaista jedan neprihvatljiv način formiranje redakcije na bosanskom jeziku, uz obrazloženje da oni dovode u sumnju postojanje našeg jezika, koji je temelj našeg identiteta. na koji način mi u 21. veku diskutujemo, razgovaramo sa jednom institucijom koja vam daje jedan takav zaista grub i neprihvatljiv odgovor?Što

Znači, to je dokaz jedne samostalne institucije i to je nešto što mislim da ćemo svi podržati.Ono što bih želeo da pitam Zaštitnika građana, jeste da imamo istraživanja neka koja govore da iz godine u godinu pada broj,

odgovor.Drago mi je što su sve ove institucije o kojima danas govorimo lišene nečega što bi nazvali dnevna politika.Što se tiče DRI, to je jako važna institucija to je jako važna institucija i neophodna nam je. Međutim, kao što sam rekao, birokratija je jedno a život je drugo. Znači, mi sada imamo problem, kada kada su u pitanju javne nabavke, da se jedan od ponuđača, na primer, na zimsko održavanje puteva, žali, u opštini Sjenica, Prijepolje ili Tutin, to su sandžačke opštine, i dok prođe proces žalbi i svih mogućih pravnih lekova koje neko od učesnika na tenderu iskoristi, će proleće. I šta jedan predsednik opštine u tom slučaju može da uradi a da se ne ogreši o zakon? Isto to imamo i kod nekih drugih javnih nabavki. U želji da ispunite očekivanja građana, da vam ne propadne budžet,

prethodnih meseci vršila revizija nepravilnosti poslovanja u opštini Sjenica u delu koji se odnosi na javne nabavke za 2018. i 2019. godinu, kao i za rashode za zaposlene za 2019. godinu.

Takođe, ono što ja imam od podataka jeste da je dug opštine Sjenica 650 miliona dinara, što je otprilike 60% budžeta te opštine.Sada pitam vas, kao državnog revizora, kako se dozvolilo da taj dug toliko naraste? Ko je bio, da li Ministarstvo finansija, da li vi, nadležan da prati tu situaciju? Sada vi da ste predsednik opštine šta vi možete da uradite sa tolikim dugom? Dok servisirate sve te dugove, dok napravite reprograme, vama će jedan mandat proći. Šta je suština? Da sprečimo stvari, a ne posle da ih lečimo kada smo došli u ćorsokak.Takođe, vaša institucija se bavila i gradskom upravom u Novom Pazaru i zanima me konkretno šta ste po tom pitanju preduzeli, jer imamo tu saopštenje i kada su u pitanju nepravilnosti u poslovanju novopazarskog vodovoda, vi me ispravite ako nešto grešim, i nezakonite javne nabavke Centra za socijalni rad u Novom Pazaru.Mene zanima šta ste vi konkretno i u slučaju lokalne samouprave u Sjenice i lokalne samouprave u Novom Pazaru i da mi odgovorite zašto sedam godina nije bila kontrola, koliko ja imam podatke, u lokalnoj samoupravi Sjenica i kada je bila kontrola u opštini Tutin. Dakle, šta ste preduzeli, jer mi imamo izjave nekih funkcionera, lokalnih, u Novom Pazaru koji kažu – ne, ne, sve je to po zakonu, nije to ništa sporno? Zanimaju me ti konkretni odgovori. Mislim da sam ih postavio vrlo jasno. Hvala vam. Zahvaljujem, kolega.Reč ima Selma Kučević. Izvolite. **Selma Kučević** Dame i gospodo, uvaženi narodni poslanici, poštovana predsedavajuća, pred nama se danas na dnevnom redu nalaze izveštaji o radu Zaštitnika prava građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pa ću između ostalog o njihovom radu govoriti i sa aspekta bošnjačkog naroda.Ako uzmemo u obzir da mi ne moramo biti pravnici po struci da bi znali šta zapravo predstavlja i obuhvata delokrug rada Zaštitnika prava građana, te da osnovna funkcija istog proizilazi iz samog naziva, u okvir delokruga spada i kontrola rada državnih organa, te ostalih organa i organizacija, ustanove i preduzeća kojima su poverena javna ovlašćenja.U skladu sa tim, Nacionalni savet Bošnjaka obratio se, dakle u julu mesecu 2019. godine Zaštitniku prava građana, a povodom pritužbe na odluke programskog saveta koji je spomenuo moj prethodni govornik, kojom je zapravo odbijen predlog formiranja redakcije na bosanskom jeziku.Tim povodom je organizovan taj neki sastanak na kojem je predsedavajući tog programskog saveta inicirao odbacivanje predloga, a samim tim je taj programski savet otišao i korak dalje negiranjem bosanskog jezika, te samim tim je ušao u negiranje i postojanje jednog naroda, jer odbacivanjem jednog identitetskog elementa kakav je jezik, ulazi se direktno u negiranje postojanja jednog naroda.S obzirom da je Javni medijski servis otišao toliko daleko, pa je ovom odlukom prekršio kako odredbe Ustava, takođe i zakonom garantovana prava pripadnika Bošnjaka, te međunarodna dokumenta u oblasti ljudskih i manjinskih prava, posebno u oblasti očuvanja posebnosti i upotrebe maternjeg jezika i pisma, kao i informisanja na maternjem jeziku, smatrajući da su povređeni pravo na slobodu govora, zatim pravo na informisanje na maternjem jeziku, pravo na službenu upotrebu jezika i pisma, kao i na pravo na očuvanje posebnosti.Nacionalni savet Bošnjaka obratio se zaštitniku prava građana očekujući da će u skladu sa svojim ovlašćenjima preduzeti adekvatne mere kojima će se sprečiti dalje nanošenje štete u smislu ostvarivanja prava koja su predmetnim aktom i prekršena. Međutim, o pokretanju postupka i postupanju po ovoj pritužbi Nacionalni savet Bošnjaka do današnjeg dana nije dobio nikakav odgovor, pa se nameće pitanje, logično sledom događaja – zašto je uopšte izostala reakcija Zaštitnika prava građana kada se radi o postupku grubog kršenja Ustava i zakona ove zemlje?Da li Zaštitnik prava građana na isti način reaguje i kada mu se sličnim povodima i pritužbama obraćaju građani ove zemlje kada se radi o kršenju nižih pravnih akata, nego što je to Ustav, jer ukoliko na ovaj način delujemo da dolazi do obesmišljavanja funkcije Zaštitnika prava građana, jer građani ove zemlje postaju prepušteni sami sebi i samovolji pojedinaca. dakle, dok vladavina prava, definitivno će biti na čelu kojeg ćemo se isključivo pridržavati samo u teoriji na papiru, ali nikako u praksi?Moram da napomenem da se takođe istim povodom Nacionalni savet Bošnjaka obratio i Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Dakle u oktobru 2019. godine koja je na uvid dostavio i zaključak Programskog saveta,

i o negiranju bosanskog jezika.Ceneći domaće i međunarodno zakonodavstvo kojim je uređen položaj pripadnika nacionalnih manjina, Poverenik je doneo mišljenje da predlaganjem neprihvatanja predloga za formiranje redakcije na bosanskom jeziku Programski savet nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, dok razmatrajući stavove kojima se osporava bosanski jezik, isključivo sa pravnog aspekta ne ulazeći u te stavove lingvistike po pitanju razlike u jezicima i standardima koje jezik treba da ispuni da bi se smatrao posebnim jezikom, a uzimajući u obzir Zakon o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim i manjinskim jezicima, Poverenik je doneo mišljenje da je osporavanjem bosanskog jezika, kao jezika Bošnjačke nacionalne manjine u zaključku Programskog saveta, ovaj savet povredio je odredbe članova 6 i 24. Zakona o regionalnim manjinskim jezicima kojim je Srbija prihvatila da se odredbe konvencije primenjuju i na bosanski jezik.Ja zaista želim da pohvalim izuzetnu profesionalnost i pristup Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pri ovoj pritužbi, a zbog toga je Programskom savetu javne medijske ustanove RTS-a data preporuka da ubuduće i prilikom donošenja odluka poštuje odredbe Zakona o ratifikaciji Evropske povelje o manjinskim i regionalnim jezicima, te da se donetim preporukama obaveste određena lica.Međutim, uprkos i datim preporukama i mišljenju Poverenika, RTS nastavlja sa grubom diskriminacijom bošnjačkog naroda, time što u martu mesecu već 2020. godine odbija da emituje nastavu na bosanskom jeziku jeziku ističući i navodeći tehničke probleme kao razlog, ali takođe navodeći da će Ministarstvo za prosvetu, nauku, tehnološki razvoj i RTS kroz nekoliko dana rešiti tehničke probleme, te da će nastava na manjinskim jezicima dobiti svoje termine emitovanja na RTS-u.O tim razlozima trajanja tehničkih problema do današnjeg dana ćemo nekom drugom prilikom, ali danas definitivno o sprovođenju datih preporuka i mišljenja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ovaj plenum treba i ima obavezu osuditi. Zahvaljujem.

odnosno zaključaka odbora, a kasnije će moja uvažena koleginica Rozalija govoriti o trećem izveštaju.Pred nama je 13. redovan Izveštaj Zaštitnika građana i 10. redovni Izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Izveštaj o napretku Republike Srbije u procesu pristupanja EU za ovu ovu 2020. godinu naglašava upravo značaj Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, kao institucionalnih korektiva, jer oni, ove institucije, svojim postupanjem, a oba izveštaja o kojima danas raspravljamo upravo to potvrđuju, ustanovljavaju načela pravičnosti, savesnosti, poštenja, vladavine prava, kao standard rada svih institucija.Izveštaj Evropske komisije ocenjuje kao pozitivan korak ono o čemu je malo pre neko od uvaženih gostiju govorio, da, čini mi se Poverenik, da je Narodna skupština Republike Srbije konačno prošle godine 2019. prvi put, nakon, rekli ste, nekoliko godina, konkretno četiri godine pauze, na plenarnoj, ovde na plenarnoj sednici, raspravljala o izveštajima nezavisnih regulatornih tela. Konkretno, i o zaključcima matičnih odbora. To su tada bili izveštaji, logično, za 2018. godinu. S toga nas raduje što sada na vreme, recimo, raspravljamo o izveštajima za 2019. godinu.Spomenuti Izveštaj Evropske komisije zaista daje podršku radu nezavisnih i samostalnih institucija, jer one predstavljaju jedan od stubova vladavine prava i znače zalaganje za ideju o valjanom pravnom poretku, koji obezbeđuje pravnu sigurnost, što je značajno, i slobodu građana.Svojim postupanjem i Zaštitnik građana i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ukazali su u kojoj meri je važno detektovati, zapravo priznati da kada pričamo o realnosti posto jaz između pravde i slobode i uslova koji omogućavaju svima nama da se sa njima služimo.Ako je građanin, na primer, siromašan, neuk ili slab, da bi mogao da koristi svoja zakonska prava, sloboda koju taj građanin ima da, koja mu ova prava zapravo daju, nažalost, njemu ne znači mnogo. S toga, smatramo da je zaista zadatak svih ovih institucija da učine sve kako bi se obezbedila dostupnost pravdi svima, a posebno onima najosetljivijima, marginalizovanim, nevidljivim i deprimiranim.Izveštaj Zaštitnika građana o kome smo čuli izlaganje ponavlja zaključak da je ostvarivanje ekonomsko-imovinskih prava zapravo oblast u kojoj građani već dugi niz godina unazad imaju najviše poteškoća da ostvare svoja prava.Iz oba izveštaja, ako govorimo i o Povereniku i o Zaštitniku građana se čita potreba jačanja institucionalne solidarnosti, što bi zapravo zahtevalo povezanost svih sistema zaštite, počev od zdravstvene, socijalne zaštite, do sistema obrazovanja i ono što je po nama izuzetno značajno, neophodna je bolja koordinacija lokalnog i republičkog nivoa. Mislim da je to problem sa kojim se mnogi suočavaju.Važno je raditi na unapređenju, pre svega, samih politika, a iz politika će se kreirati drugačija kultura tolerancije, prostor za razbijanje predrasuda, prepoznavanje i poštovanje različitosti.Razmatranje

i svakako mi u poslaničkom klubu SVM smatramo da doprinosi jačanju poverenja u ovo naše najviše zakonodavno telo, a nije manje važno ni da bi Republika Srbija ostvarila svoje strateško opredeljenje, pridruživanje EU, mora da ispuni jedan od osnovnih političkih kriterijuma,

bi se obezbedila vladavina prava i zaštita ljudskih prava, revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23. navodi, između ostalog i ono o čemu je uvaženi Zaštitnik građana malopre govorio, neophodnost izmena i dopuna upravo Zakona o Zaštitniku građana u cilju jačanja nezavisnosti ove institucije i unapređenje efikasnosti njenog kao i izmene ne manje važne, izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije, baš u cilju potpunog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU. Naravno da se redovno razmatranje izveštaja Zaštitnika građana od strane Narodne skupštine Republike Srbije, što upravo radimo, i redovno izveštavanje Vlade Republike Srbije upravo o zaključcima Narodne skupštine Republike Srbije utvrđenih nakon razmatranja ovih izveštaja od strane Narodne skupštine Republike Srbije je nešto što bi se podrazumevalo.Izveštaj ove dve nezavisne i samostalne institucije pokazuje da se u njihovom postupanju stalno traži ravnoteža između unapređenja dobre uprave i promocije i zaštite ljudskih prava onih najranjivijih kategorija društva.U publikaciji - Analiza prakse postupanja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti po pritužbama za diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti je navedeno da ako pričamo o pritužbama koje su podnete Povereniku po osnovu nacionalne pripadnosti i etičkog porekla, one su u 2014. godini, znači, pre šest godina, bile na vrhu liste, prema zaštićenim ličnim svojstvima, ali od tada opada, beleži se baš pad njihovog broja, da bi se u izveštaju za poslednju 2019. godinu zapravo o toj diskriminaciji po osnovu nacionalne pripadnosti

i za našu poslaničku grupu, ako mogu tako da kažem, mi to posmatramo možda i delimično kao naš rezultat, najjednostavnije bi bilo da razumete ovaj trend, bar u jednom delu, kao rezultat konkretnog posla koji smo radili ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, ako govorimo, recimo

mnogobrojne amandmane koji su bili prihvaćeni na razne zakone, sa kojima smo se zapravo obezbedili unapređenje najpre normativnog okvira i razvijanje efikasnih mehanizama zaštite prava i slobode upravo pripadnika nacionalnih manjina.Oba

U izveštaju Zaštitnika građana se navodi da su žene, starije žene, žene u starijem dobu populacije, kao u populacija penzionera u značajnom većem riziku od siromaštva u odnosu na muškarce, da se zapravo taj rodni jaz, da je on najveći u kategoriji lica od, kako kažu, plus 55, od 55 do 64 godine starosti.Ako se fokusiramo na oblast osnovnih prava i vratimo se ponovo na Izveštaj Evropske komisije, on ponavlja višegodišnju ocenu da je u Republici Srbiji uspostavljen zakonski institucionalni okvir za poštovanje temeljnih prava, ali da je neophodno obezbediti njihovo dosledno i efikasno sprovođenje. Treba ojačati institucije za zaštitu ljudskih prava i garantovati njihovu nezavisnost i da se uprkos zakonskoj obavezi, ovo je za nas izuzetno značajno, da etnički sastav stanovništva mora uzeti u obzir. Nacionalne manjine su, nažalost da je podzastupljene u javnoj administraciji.Na pragu preporuka spomenutog Izveštaja Evropske komisije su i preporuke uvaženog Poverenika, Poverenice za zaštitu ravnopravnosti pa između ostalog u Preporuci broj 23. Poverenik navodi da je potrebno preduzeti sve mere kako bi se sastav državnih organa, organa lokalne samouprave i drugih organa javne vlasti odgovarao nacionalnom sastavu stanovništva na njihovom području. Tu je neophodno povećanje broja zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina, njihovim njihovim školovanjem i osposobljavanjem za obavljanje poslova i neophodno je preduzeti mere u cilju upravljanja nacionalnom, etničkom, verskom, jezičkom i drugom raznovrsnošću, što mi svakako podržavamo.Da se ponovo vratim malo na ombudsmana. Ombudsman je institucija koju je parlament, mislim da je uvaženi kolega Bačevac u svom uvodnom obraćanju spomenuo parlament Švedske ili tzv. „Rictag“, koji je osnovan 1809. godine u cilju kontrole izvršne vlasti. Sama reč . ombudsman na švedskom jeziku označava osobu koja, kako kažu, u bukvalnom prevodu – ima sluha Smatramo da oba izveštaja o kojima raspravljamo potvrđuju da kako Zaštitnik građana, tako i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti imaju sluha za narod i za potrebe ranjivih grupa, ali i da pored toga ima još nekih nedostataka o kojima ću u preostalom vremenu poslaničke grupe govoriti.Na primer, o tome smo čuli malopre, Zakon o finansijskog podršci porodici sa decom još uvek nije usklađen sa antidiskriminacionim propisima. Smatramo da je višestruka štetnost odredbe kojom se u nejednak položaj stavljaju žene poljoprivrednice, što je za nas izuzetno značajno jer za ostvarivanje naknade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta neophodno je da imaju osiguranje od 24 mesece ili ti dve godine, za razliku od ostalih koje su osigurane po nekoj drugoj osnovi, kod njih se zahteva 18 meseci ili godinu i po dana, kao i odredbe o kojima smo malopre čuli, kojima je povređeno pravo roditelja jer im je onemogućeno pravo na naknadu zarade za vreme odsustva radi posebne nege deteta ostvare za dete, koje kada je već ostvareno pravo na pomoć i negu drugog lica.Svesni smo toga da je na inicijativu raznih nevladinih organizacija i samog Poverenika u 2018. godini Ustavni sud pokrenuo postupak procene ustavnosti i zakonitosti određenih odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a Poverenik je zaista uputio inicijativu za izmene što svakako pozdravljamo i nadam se da će se ovo pitanje rešiti u bliskoj budućnosti.Važan deo programa SVM je posvećen reformi PIO ili ti penzijsko-invalidskog osiguranja za poljoprivrednike. Stoga bih izdvojila još jedno pitanje o kome smo malopre čuli od uvaženog ombudsmana, da je Zaštitnik građana i tokom ovog poslednjeg izveštajnog perioda primio određen broj pritužbi građana koji su ukazali na to da određeni broj lica samo na osnovu činjenica da su oni zapravo članovi domaćinstva lica koje je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva dugi niz godina su neosnovano zaduživani doprinosima za PIO, a da o tome a da o tome mnogi od njih jednostavno nisu bili ni obavešteni, nisu bili svesni svojih obaveza.Naime, to je posledica činjenice da važeći Zakon o PIO nije na adekvatan način definisao pojam osiguranika privrednika, nisu propisani kriterijumi za sticanje prestanka svojstva osiguranika poljoprivrednika, nije jasno uređen postupak prijavljivanja na osiguranje, utvrđivanje svojstva osiguranika, odjave sa osiguranja, utvrđivanje prestanka svojstva osiguranika, kao ni mirovanje svojstva osiguranika i brojna druga pitanja koja su od izuzetnog značaja za ostvarivanje prava poljoprivrednika na PIO.S toga, kako bi se

a zaista u cilju obezbeđivanja socijalne sigurnosti ove kategorije u starosti, Zaštitnik građana je upravo predložio Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja,

zaista sva relevantna pitanja vezana za položaj ove kategorije, znači poljoprivrednih osiguranika na način koji smanjuje prostor na slobodno tumačenje određenih odredbi, diskrecione odluke nadležnog fonda što mi iz SVM svakako podržavamo.Izdvojiću podržavamo.Izdvojiću možda još jednu značajnu temu, sada više za Brankicu i za sve nas žene, jer smatram da činjenica da ako je neko drugačiji ne sme biti osnov niti razlog diskriminacije. Činjenica da je neko žena ne sme biti razlog da bude žrtva nasilja.U Srbiji, kao što je poznato, mada ni ovo nisu adekvatne činjenice pošto se svi mi informišemo uglavnom iz medija, ne bih sada otvorila raspravu koliko je informisanje iz medija dobro i koliko je zapravo senzacionalističko, ali po podacima koje posedujemo u 2019. godini u Srbiji su 28 žena bile žrtve nasilja. U prethodnoj 2018. godini, upravo po tim podacima, 30 žena je ubijeno i malopre smo čuli o tome. U potpunosti se slažemo sa tim da se često zaboravlja da su žrtve porodičnog nasilja ne samo žene već i njihova deca i kojima je zaista potrebna podrška. Statistike kažu da je samo u prošloj 2019. godini zbog femicida iliti ubistva žena u Srbiji četrdesetoro dece ostalo bez svojih majki.Iako zaista organi vlasti u poslednjih nekoliko godina, sada već zaista postupaju po preporukama Poverenika i Zaštitnika građana činjenica je da još uvek postoje na terenu, u praksi brojni problemi pojedinačni i sistemski popusti kao što su neadekvatna saradnja organa nadležnih za suzbijanje porodičnog nasilja, neadekvatne procene rizika, sprovođenje mera koje ne odgovaraju konstatovanim i procenjenim rizicima, izostanak razmene informacija, neprepoznavanje nasilja još uvek, ne preduzimanje mera aktivnosti na čije su preduzimanje organi vlasti obavezni itd.Deca itd.Deca u tim porodicama, znači deca prisutna porodičnom nasilju još uvek se u praksi ne tretiraju kao žrtve nasilja usled čega se ne preduzimaju mere koje su propisane za zaštitu žrtava. Čin nasilja nad ženama nije privatni čin. Ćutanjem i prikrivanjem se nasilje normalizuje.Svakako da bi važan doprinos rodnoj ravnopravnosti, jednakosti žena i muškaraca u našoj zemlji bilo konačno donošenje novog zakona o rodnoj ravnopravnosti. Nadamo se da će ovaj saziv to uskoro i

ne voli tišinu posle poziva u pomoć to je zapravo bio moto kampanje pod nazivom „potpisujem“ koje inicira, sada već davne 2013. godine, kada smo pokrenuli ratifikaciju potpisivanja tzv. Istambulske konvencije, konvencije Saveta Evrope o sprečavanja borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Mene lično raduje što je Srbija bila u prvih deset iliti sedma država koja je to uradila, ali još uvek ima posla, jel još uvek zemalja članica Saveta Evrope koje ne razumeju ovu tematiku.Ali, kao što sam rekla niko ne voli tišinu posle poziva u pomoć. S stoga, izveštaj Zaštitnika građana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ne zaslužuju tišinu, već sistematičnu i kontinuiranu podršku od strane Narodne skupštine Republike Srbije posebno kroz redovno razmatranje ovih izveštaja sprovođenja preporuka koje se ovim izveštajima i pozivanje

već o zaključcima adekvatnih matičnih odbora koji su doneseni na osnovu ovih izveštaja. Zahvaljujem na pažnji.

još tri ovlašćena predstavnika poslaničkih grupa i prelazimo na listu govornika. Hvala.(Posle